Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, представям на Вашето внимание Проекта за програма за работата на Народното събрание 13 – 15 март 2019 г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, 22 януари 2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 15 февруари 2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5 април 2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11 май 2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11 май 2018 г.) – продължение. продължение. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова, 25 януари 2019 г. Приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1 февруари 2019 г. февруари 2019 г. 4. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 6 март 2019 г. 2019 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 12 февруари 2019 г. 6. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.). Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 27 февруари 2019 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител: Министерският съвет, 27 февруари 2019 г. Приет на първо гласуване на 7 март 2019 г. първа точка за четвъртък, 14 март 2019 г. 8. Изслушване на министъра на правосъдието на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно състоянието на пенитенциарната

за четвъртък, 14 март 2019 г. 9. Избор на председател на Комисията за финансов надзор. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21 февруари 2019 г. – точка първа за петък, 15 март 2019 г. 10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители: Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов

Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 18 февруари 2019 г.; Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6 март 2019 г. – точка трета за петък, 15 март 2019 г.

точка четвърта за петък, 15 март 2019 г. 13. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване по така представения Проект за програма.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика.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

Съобщения: На 8 март 2019 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 3 от 7 март 2019 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 16 от 2018 г. С решението си Конституционният съд обявява за противоконституционни наредбите по чл.

подточка „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и разпоредбата на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби

служител. В Народното събрание на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпило резюме на Отчета за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г. В пълен обем Отчетът на ДАНС се намира в регистратурата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

„Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през януари 2019 г.“; „Индекси на промишленото производство през януари 2019 г.“; „Индекси на строителната продукция през януари 2019 г.“. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да започнем с четенето на Доклада, бих помолил да гласуваме процедура за допуск на заместник-министър Валентин Йовев и на Иван Несторов – началник на ДНСК. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по направената процедура.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.“

По § 1 има предложение от народния представител Танер Али и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението.

при бедствия. (2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“ 2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11: „(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ.

9. (9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а. (10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет. (11) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.“

в чл. 56, който става нов § 9 в новия Закон, предлагам целият параграф да отпадне и да остане старият текст. В залата има достатъчно хора, които са се занимавали със Закона за управление и устройство на териториите. Убеден съм, че чл. 56 в стария си вид не създава абсолютно никакви трудности и на онези, които дори и досега не са спазвали законите. Не създава никакви проблеми и на контролиращите органи, ако съвестно си изпълняват задълженията. С новия текст, колеги, в чл. 56 – само да Ви прочета какво натоварване е на хората, които, по една или друга причина, с разрешение на общината, с наредба от общината са си поставили определени временни постройки за търговски цели,

Освен разрешението от общината и схемата, която тя им дава по Наредбата, те вече трябва, в зависимост от вида и предназначението на обекта, да представят индивидуален проект, който да съдържа архитектурно-художествена и инженерно техническа част. Колеги, бях в района и един човек – може и да не е наш гласоподавател, ми обяснява как до къщата си е направил една малка постройка и продава сладолед с разрешение, с наредба, със схема, красива постройка, и в момента ние от него ще искаме индивидуален проект – архитектурен, конструктивен. Човекът казва: „Аз си изкарвам около 100 – 200 лв. на месец през лятото. Вие сега искате да дам 5 хил. лв. на архитект или на конструктор да изкарам архитектурно строително разрешение!“ И ще видите – в чл. 169 ще изискваме да се направи това нещо в рамките на една година! Колеги, ако продължаваме по този начин по този начин да не децентрализираме и да не вярваме на общините, че могат с наредбите си да издадат онези нормативни актове, които да обслужат хората в общината си, значи ние сме далече от демокрацията. Ако всичко това го централизираме и всичко дадем в ръцете на централната власт, и ДНСК да проверява всичко онова, което се случва до тези малки обекти, трябва да знаете, че нещо куца в законодателството ни. Стремежът ни беше да намалим лицензиите, да не натоварим хората. Стремежът ни беше да децентрализираме управлението и общините да могат сами да се разпореждат с всичките си условия за издаване на разрешителни и наредби. Колеги, ако има ако има някой да излезе на трибуната, да ни убеди в обратното, съм съгласен, ако – не, нека този параграф да отпадне и да си остане старият текст, който е достатъчно работещ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, според мен в момента леко подвеждате залата, защото това, за което говорите, не се изисква. Никъде не се говори за проекти, строителни разрешения, както казахте, централизация или каквото и да било. Става въпрос за едни елементарни изисквания към тези обекти, за които до момента нямаше абсолютно никакви изисквания. С други думи, въпросната сладоледаджийница можеше да бъде изградена от дървени греди с дървени плоскости, наковани по какъвто си искате безобразен начин, което би могло, казвам „би могло“, след една, две години изгниване на този дървен материал да падне върху главата на вашите внучета, които са отишли да си купят сладолед. Не знам дали има нужда от по-сериозни аргументи?! Абсолютно никакви изисквания нямаше до момента към тези сглобяеми или преместваеми обекти, които представляват някакви постройки. Ако човекът с къщата иска да продава сладолед, нищо не пречи да отвори съответно витрина на първия етаж и да продава сладолед там – в постройката, която е законна, сигурна, стабилна. До настоящия момент, между другото, има не един или два случая почти във всички общини, при които тези преместваеми обекти, които не са

от ДПС.) Има, има. Голяма част от тях са с метални конструкции, но всичко това по никакъв начин не гарантира живота на тези, които са вътре в тези постройки, или клиентите, които са съответно ползватели на тази услуга. Въпросът е много сериозен. Има много такива случаи – духа вятър, пада, събаря, удря човек и така нататък, наранява превозни средства. Нормално и редно е вече на двадесет и деветата година от момента, в който е преценено от най-новата история на България, когато е преценено, че търговски обекти са необходими, тъй като съществуващата тогава търговска структура не позволява достатъчното задоволяване на населението, каквато беше причината за създаването на чл. 56, нормално е вече да вкараме някакъв ред. Това е смисълът! А по отношение на архитектурно-художествените изисквания, това е нормално. Защото всяка община би трябвало да има правото, когато образува група такива обекти, те обикновено се разполагат на групи – когато се прави примерно базар или траен такъв пазар, или каквото и да било, да се предвиди и някакъв архитектурен вид. Защото едно е да направиш такъв базар тук, в София, примерно в „Люлин“ или в „Младост“, а друго е да го направиш в Жеравна, друго е да го направиш в Копривщица. Тогава общината влага съответно някакви изисквания по отношение на художествения вид. Това не е утежняване. Това е въвеждане на ред, който би гарантирал живота, от една страна, и от друга,

Най-лесно е да се излезе и да се каже: колегата не е прав. Аз Ви прочетох и пак ще Ви прочета – или ще Ви оставя Вие да прочетете текста – какво се изисква. ако днес проблемът на България – господин Симеонов, са тези бараки и тези плоскости, които ще паднат върху главата на моя внук, значи много сме напред! Ако сме сериозни хора, дайте да обърнем много сериозно внимание върху този законопроект, чрез който натоварваме обикновените хора, натоварваме и бизнеса с тези изисквания – с тези разрешителни, с този забранителен режим, с

– всяка община ще прецени за какъв тип обект, какъв обем документация ще изисква. Ние имаме доверие в общините и в тяхната възможност да създават нормативни актове, да преценят конкретните условия на съответните населени места и да преценят доколко обемни, доколко пунктуални ще бъдат изискванията и съответно документите по всяко едно от съоръженията.

уважаеми колеги, които взехте реплика. Благодаря на господин Веселинов – това е точно така. В Наредбата на общинския съвет се определят и към настоящия момент конкретни изисквания по отношение на групите обекти, на конкретните обекти – много често в зависимост от тяхното предназначение.

Всички тези изисквания и към момента в наредбите на много от общините ги има, даже са много по-строги, отколкото са изискванията за художествен вид или за конструктивна здравина и така нататък. Има го това нещо, но нека да дадем все пак законодателна конкретика, защото на много места я няма. И на много места има изградени преместваеми обекти, има общини, където например не са регламентирани размерите на обекта.

пак повтарям: без съответните конструктивни оразмерявания или пък компетентност и носят риск за ползването им. Това не може да остане до момента, до който ще стане белята, и тогава аварийно ще променяме закона. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Продължаваме с изказвания, ако има такива. Не виждам изказвания, колеги. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов и група народни представители. (Реплики от ДПС.)

Ще подложа на гласуване

След това ще има преномериране на членовете.

защото с това, което в момента приехте с аргументите, че в някои общини нямало никакви изисквания, в много от тях е имало и са се спазвали, както и с аргумента за счупените греди. За да изправим бездействието, нарушенията и безхаберието на някои общини, ние наказахме всички български граждани, които се занимават с някакъв дребен бизнес. Ние натоварихме проблема от болната на здравата глава – наказахме и тези общини, които са изрядни и си поддържат наредбите в съответствие със законодателството, отнехме им правото вече с наредби, защото фиксирахме тези изисквания в закона. Това стана на практика.

По § 2 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението.

а) точка 1 се изменя така: „1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“ б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;

в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води;“ д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на ДНСК“. 3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“ и се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“ 4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“. 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.“ 6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“. 7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма.“ 8. Създава се ал. 9: влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих искал да предложа една съвсем незначителна редакционна поправка – в чл. 57а, чл. 57а, ал. 1 новата т. 7 да придобие следния вид: „т. 7. Обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Шишков

Предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители – § 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 11,

Предложението е оттеглено.

народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Предложението е оттеглено.

ал. 6 навсякъде след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и навсякъде след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“

народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Предложението е оттеглено.

Предложението е прието. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 т. 5 се изменя така: „5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“

По § 9 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Предложението е оттеглено. Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2, а предложението по точки 3 и 4 е оттеглено.

§ 18: „§ 18. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, а изречение трето се заличава. 2. В ал. 2 се създава изречение

Няма изказвания. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител. Моля, гласувайте.

Благодаря. Има ли изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 12 по вносител. Гласували

документ за предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;“.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, отново една малка редакционна поправка – в чл. 143, ал. 1, новата т. 3 вместо „документ за предоставени изходни данни“ предлагам да бъде изписано „документ с предоставени изходни данни“. Благодаря. Реплики? Няма. Изказвания? Няма и изказвания.

създава се ново изречение второ: „За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадe разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление,

чл. 151, ал. 1, т. 13 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Николай Александров и Десислав Чуколов – § 14 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията. Предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители – § 14 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 26: „§ 26.

инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване; 14. изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна за присъединяване към уличните канализационни мрежи; 15. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147, 1, т. 15 и 16: 1. операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот; 2. не могат да се влошават условията на ползване и застрояване в поземления имот и да се премахва или уврежда трайна растителност; 3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на собственика му; 4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж; 5. с погиването на сградата, до която е изградена физическата инфраструктура в поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура; 6.

въздържали се 57. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Николай Александров и Десислав Чуколов. Гласували

Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев, който оттегли предложението си в залата, но ние ще го гласуваме, защото то е предложение на Комисията. (Уточнения между председателя

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията за национален строителен контрол извършват служебна проверка за законосъобразност на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1.“

За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока по ал. 3.“ 2. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 3. Създава се ал. 7: 7: „(7) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието си при условията на ал. 6.“

Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

обекти от пета категория в населени места могат да строят вече само онези, които са записани и са членове на Камарата на строителите. Значи един сайвант в едно населено място на стопански начала не може да построите. В селото или в общината, ако има фирма, която да не е регистрирана в Камарата, не може да строи – това гласувахте колеги! Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Гласували

по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен контрол, органът, издал разрешението за строеж и заинтересуваните лица.“

предложение от народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 42: „§ 42. § 42: „§ 42. В § 5 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се т. 29а: „29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата й застроена площ.“ 2. Точка 80 се изменя така: „80. „Преместваем обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, тук вече в Преходни и заключителни разпоредби е определението за преместваем обект и аз предлагам в „Точка 80 се изменя така:“ Текстът накрая „и не може да служи за основа за изграждане на строеж“ да отпадне,

а тази тавтология, която е направена на края на определението, не е необходима, защото казва: „Преместваем обект е обект, който няма характеристиките на строеж“. Щом като няма характеристиките на строеж, за какво трябва и на края да се постави само за едната част от целия преместваем обект и да пишем, че не може да служи за основа на изграждане на строеж?

всичко зависи от това към кой период от време се отнася завършекът на този параграф. „Не може да служи за основа на изграждане на строеж“ тук текстът е много на място и е много точен, тъй като той уточнява, че в бъдеще време, и това трябва да се има предвид, тази основа не може да бъде за изграждането на строеж. Така че, редно е да остане.

Колеги, от сутринта се опитвам да Ви обърна внимание, че приемаме един Законопроект, който е много важен. Ако продължаваме да приемаме текстовете така само за да угодим на част от народните представители от Народното събрание, ще приемем Законопроект, който няма да е работещ, няма да изпълнява предназначението си. Моето предложение e да отпадне „и може да служи за основа на изграждане на строеж“. Правя го чисто технологично поради простата причина, че щом като още от началото сме казали, че „преместваемият обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж“, допълването накрая само „за основа“ дава възможност на контролиращите органи да изнудват онези хора, които по една или друга причина са си направили някаква основа, въз основа на която, след като вече излезе актът за събаряне на жилището или заповедта, която ще издаде ДНСК или или общинската администрация, може да се изправи само чрез съда. Значи Вие пращате хората още веднъж към инстанции, където да имат излишни разходи! Затова Ви предлагам да премахнем всякакво двусмислие.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, аз призовавам от тази трибуна да не се правят такива общи политически изказвания. За какво изнудване става въпрос, за какви

Ясен, категоричен текст, много добре балансиран и даващ най-сетне едно много по-прецизно описание на понятието „преместваем обект“. Така че, уважаеми колеги, предлагам да подкрепите предложената редакция от Комисията. Благодаря.

Моля, режим на гласуване

Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Предложението е оттеглено.

по-трудно човек да намери архитект, конструктор, а на тях сме им дали за една година да бъдат приведени в срок. На тези, които са по Черноморското крайбрежие,

се предвижда в съответствие с изискването на този закон петгодишен срок от влизането му в сила, а за обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да си остане тригодишен срок. Нека да дадем на хората по населени места, по села. Ако пет години Ви се виждат много, поне

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, не съм съгласен с Вас. Пет години е прекалено малък срок. Аз предлагам да бъдат 55 години! След 55 години да влезе в сила този закон. Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Това като предложение е официално?

по решение на общинския съвет със съответната схема, няма как да се намерят 20 човека архитекти да му направят архитектурния план, да се намерят 20 човека конструктори във всяко населено място да отидат, да му сметнат, да му направят… Това е тежък процес, колеги. А доколкото иронията – виждам, че когато изграждате огради, господин Симеонов, не Ви трябват 55 години.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение... Всъщност, Вие оттегляте ли го? Тук сте група вносители, господин Веселинов?

против 35, въздържали се 56. Предложението не се приема. Сега ще подложа на гласуване предложението за редакционна поправка на народния представител Рамадан Аталай. Гласували

Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Предложението за § 25в е оттеглено. Комисията подкрепя предложението по § 25а и § 25б. Комисията предлага да се създадат параграфи 44 и 45: „§ 44. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

параграфи 46, 47, 48 и 49: „§ 46. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект или на изменение на подробен устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал. 3. (2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект. § 47. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред. ред. (2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж. строеж. § 48. При прилагането на заварените подробни устройствени планове сградите за временно обитаване в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности, се разполагат по нормативите за жилищни сгради. сгради. § 49. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 50: „§ 50. Издадените и одобрените до влизането в сила на този закон актове и документи по чл. 5а се публикуват на интернет страниците на съответните ведомства в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 51: „§ 51. (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава информационен Портал за устройството на територията. Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. (3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им. им. (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и документите в Портала за устройството на територията.“

По § 26 има предложение от народните представители Николай Сираков, Дилян Димитров и Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители: „§ 26. В Закона за

Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 53: „§ 53. В Закона за управление на отпадъците

б) създава се нова ал. 5: „(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“;

с това завършваме и Законопроекта. Там, където има несъответствия в номерацията на отделните текстове, ще бъдат изчистени. Едно съобщение: Уважаеми колеги, на 8 януари тази година изгоря сградата, в която се помещаваха читалището, кметството, библиотеката и пенсионерският клуб в село Скребатно, община Гърмен. Днес при нас са жените от пенсионерския клуб в село Скребатно. Те ще представят на изложба-базар свои ръчно изработени изделия. Средствата, набрани от благотворителната инициатива, ще бъдат използвани за възстановяване на пострадалата в пожара сграда. Моля, заповядайте в Клуба на народния представител, за да подкрепим заедно благородната инициатива.